Комисията не подкрепя предложението.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

Режим на гласуване.

комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който